i probat ćemo završiti raspravu o njoj ako klubovi budu racionalno koristili vrijeme do 12,00 sati kada ćemo glasati. A ako ne, onda ćemo u 12,00 sati prekinuti ovu raspravu pa ćemo je nastaviti nakon glasanja. prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o trgovini oružjem, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 589.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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Dakle, donošenje Zakona o potvrđivanju ugovora o trgovanju oružjem predlaže se kako bi se njegove odredbe uskladile u smislu članka 140. stavka 1. Ustava, sa Ustavom odnosno postali dio unutarnjeg poretka, pravnog poretka Republike Hrvatske. Hrvatska je ugovoru pristupila 3. lipnja na svečanom potpisivanju u sjedištu UN-a. Istog dana ugovoru je pristupilo 23 države članice EU. Iako se formalno kao predlagatelj donošenja navedenog propisa javlja Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za njegovu provedbu nadležna će biti tijela državne uprave sukladno Zakonu o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava koji određuje područje ugovora o trgovini oružjem, a to su ministarstva nadležna za poslove gospodarstva, obrane, unutarnjih poslova, vanjskih poslova i carina odnosno financija. Potvrđivanje ugovora ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, te ne predviđa osiguranje dodatnih financijskih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske, no podliježe potvrđivanju s obzirom da je riječ o međunarodnom ugovoru sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. ugovora. Ugovor o trgovini oružjem uspostavlja po prvi puta zajedničke pravno obvezujuće standarde za uvoz, izvoz i prijenos konvencionalnog oružja, te čini trgovinu oružjem globalno odgovornom i transparentnijom umanjujući pravni prostor ilegalne trgovine oružjem. Time njegovo stupanje na snagu za što je potrebno 50 ratifikacija predstavlja jedan od sigurnosnih, trgovinskih i razvojnih prioriteta EU. EU zakonodavstvo postavlja globalno najstrože kriterije prilikom izvoza, uvoza i transfera konvencionalnog oružja, te se smatra zlatnim standardom. Nacionalna zakonodavstva svih država članica Unije su naravno usklađena sa EU regulativom, tako je i hrvatsko. Svim državama članicama EU je što brže stupanje na snagu Ugovora o trgovini oružjem osim političkom i od visokog ekonomskog značaja kako bi se globalna trgovina oružjem postala ravnopravnija za sve izvoznike i uvoznike. Ugovor o trgovini oružjem sadrži odredbe o zabrani izvoza, procjenama rizika izvoza, obvezama prilikom uvoza, provozu i pretovaru, posredovanju rizicima, skretanju robe, uspostavi, vođenju evidencija o izdanim uvoznim i izvoznim odobrenjima i prijenosima konvencionalnog oružja. S obzirom da je relevantni pravni akti EU sadrže odredbe koje su usklađene sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora o trgovini oružjem, potvrđivanje istog ne zahtijeva prilagodbu nacionalnog zakonodavstva država članica EU što omogućuje ubrzani postupak nacionalnih parlamenata, u parlamentima za potvrđivanje. Navedene odredbe i obveze iz ugovora o trgovini oružjem u Republici Hrvatskoj se provode kroz primjenu Zakona o nadzoru prometa vojne robe, odnosno robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava. Prema informaciji stalne misije naše u New Yorku postoji prijedlog da države članice EU zajednički predaju svoje instrumente o potvrđivanju depozitaru, glavnom tajniku UN-a Ban Ki-moonu čim se za to steknu uvjeti, a moguće u ožujku. Potrebno je dovršiti nacionalne procedure. Naravno prije toga potvrđivanja u državama članicama kao i odobrenje Europskog parlamenta na osnovu kojeg će se usvojiti odluka Vijeća EU. Mislimo da bi to moglo biti predviđeno tijekom veljače. Uz gore navedene argumente za žurno usvajanje Zakona o potvrđivanju Ugovora o trgovini oružjem u ritmu ostalih članica EU i europskih institucija podsjećam da Hrvatska ove godine u travnju predsjeda Komisijom za razoružanje u New Yorku čime naši postupci imaju povećanu vidljivost i značenje. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani Boris Blažeković. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministrice gospodine Klisović. Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o trgovini oružjem o kojem danas raspravljamo dobra je prilika za promišljanje pozicije RH kao sastavnice mreže sigurnosti i stabilnosti u svijetu. Već je više puta rečeno ali nikada nije na odmet ponoviti da je sigurnost i stabilnost na određenom području osnovni preduvjet za bilo kakav razvoj i napredak država i društava. Koliko je to i za Hrvatsku bitno vidimo iz trenutne prvenstveno gospodarske ali i ukupne političke situacije. Nametnuti nam krvavi agresivni rat i sve posljedice istog osjećamo i osjećat ćemo još dugo. Prvenstveno u ljudskim žrtvama, raseljenim osobama i uništenim objektima ali i posljedicama loše i često kriminalno vođene tranzicije i pljačke u privatizaciji gdje su doslovno uništene cijele grane privrede i velika industrijska postrojenja. Turizam je sjećamo se tada zbog ratnih uvjeta preko noći naprosto bio nestao. I puko nabrajanje samo par činjenica iz našeg vlastitog iskustva govori koliko je sigurnost i stabilnost nasušna za normalan život, razvoj zemlje i njezinih građana. I zato je važno i dobro da Hrvatska sudjeluje u brojnim procesima u okviru svih relevantnih međunarodnih organizacija vezanih uz povećanje sigurnosti u svijetu. Ugovor o trgovini oružjem 2. travnja 2013. godine usvojila je Opća skupština UN-a velikom većinom glasova nakon 6-godišnjeg multilateralnog pregovaračkog procesa pod okriljem UN-a. Republika Hrvatska sudjelovala je u pregovaračkom procesu, glasovala je za usvajanje ugovora o Općoj skupštini 2. travnja 2013. godine te je isti potpisala 3. lipnja 2013. godine na svečanom potpisivanju održanom u sjedištu UN-a u New Yorku istovremeno s većinom država članica EU. Ugovor o trgovini oružjem uspostavlja zajedničke pravno obvezujuće standarde uvoz, izvoz i prijenos konvencionalnog oružja te čini trgovinu oružjem odgovornijom i transparentnijom. Uzimajući u obzir ciljeve i dosege ugovora o trgovini oružjem njegovo stupanje na snagu predstavlja sigurnosno-trgovinski prioritet u okviru EU je stoga važno da države članice što skorije okončaju svoje unutarnje pravne postupke kako bi po donošenju uz prethodni pristanak Europskog parlamenta odluke Vijeća EU kojom se ovlašćuju države članice u pogledu onih pitanja koja ulaze u područje isključivo nadležnosti EU da ratificiraju ugovor o trgovini oružjem u interesu EU mogle položiti kod depozitara svoje isprave o ratifikaciji i time iskazati pristanak biti vezane ugovorom o trgovini oružjem. U Republici Hrvatskoj to područje je uređeno Zakonom o nadzoru robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava koji je na snazi od srpnja 2013. godine. za bolje razumijevanje ali i ispravno informiranje šire javnosti da je potrebno na glas pročitati preambulu samog ugovora. Države stranke ovog ugovora vođene ciljevima, načelima Povelje UN-a podsjećajući na članak 26. Povelje UN-a kojim se promiče uspostavljanje i održavanje međunarodnog mira i sigurnosti uz što manje odvajanje ljudskih i ekonomskih izvora svijeta za naoružanje naglašavajući potrebu sprečavanja, iskorjenjivanja nezakonite trgovine konvencionalnim oružjem i sprečavanju njegovog usmjeravanja prema nezakonitom tržištu, neovlaštenoj uporabi i neovlaštenim krajnjim korisnicima uključujući u počinjenje terorističkih djela prepoznajući legitimne političke sigurnosne, gospodarske i trgovinske interese država u međunarodnoj trgovini konvencionalnim oružjem ponovno potvrđujući suvereno pravo svake države da u skladu s vlastitim pravnim ili ustavnim poretkom uređuje i kontrolira konvencionalno oružje isključivo na vlastitom državnom području. Potvrđujući da su mir i sigurnost, razvoj i ljudska prava stupovi sustava UN-a i temelji za kolektivnu sigurnost te prepoznajući da su razvoj, mir i sigurnost te ljudska prava međusobno povezani i uzajamno se jačaju. Podsjećajući na smjernice Komisije UN-a o razoružanju o međunarodnim prijenosima oružja u kontekstu Rezolucije Opće skupštine od prosinca 1991. primjenjujući doprinos programa djelovanja UN-a za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje svih vidova nezakonite trgovine malim i lakim vatrenim oružjem kao i protokola protiv nezakonite proizvodnje trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom kojim se dopunjuje Konvencija UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta te međunarodnog instrumenta kojim se državama omogućuje pravovremeno i pouzdano prepoznavanje i pronalaženje nezakonitog malog i lakog oružja. Prepoznajući sigurnosne društvene, gospodarske i humanitarne posljedice nezakonito i neuređene trgovine konvencionalnim oružjem imajući u vidu da veliku količinu osoba zahvaćenih oružanim sukobima, oružanim nasiljem čine civili, a posebno žene i djeca. Prepoznajući izazove s kojima se suočavaju žrtve oružanog sukoba i njihovu potrebu za odgovarajućom skrbi, oporavkom te socijalnim i gospodarskim uključivanjem naglašavajući kako ništa u ovom ugovoru ne sprečava države da zadrže ili donesu dodatne učinkovite mjere za unapređivanje cilja i svrhe ovog ugovora imajući na umu zakonitu trgovinu i zakonito posjedovanje te uporabu uporabu određenih konvencionalnih oružja za rekreativne, kulturne, povijesne i sportske aktivnosti kad su takva trgovina posjedovanje i uporaba zakonom dopušteni i zaštićeni. Imajući na umu i ulogu koju mogu imati regionalne organizacije u pružanju pomoći strankama na njihov zahtjev u provedbi ovog ugovora. Prepoznajući aktivnu ulogu koju na dragovoljnoj osnovi u podizanju svijesti o ciljevima i svrsi ovog ugovora kao i njegovoj provedbi mogu imati civilno društvo uključujući i nevladine organizacije i industriju potvrđujući kako uređenje međunarodne trgovine konvencionalnim oružjem i sprečavanje njegove zlouporabe ne bi smjelo ometati međunarodnu suradnju i zakonitu trgovinu vojnim potrepštinama, opremom i tehnologijom koje su namijenjene za miroljubive svrhe. Ističući kako je bilo poželjno postići opće poštivanje odredaba ovog ugovora odlučno djelovati u skladu sa sljedećim načelima: neotuđivo pravo svih država, …/Govornik se ne razumije./… ili kolektivno samoobranu kako je priznato u članku 51. Povelje UN-a, rješavanje rješavanje međunarodnih sporova mirnim sredstvima na način koji ne ugrožava međunarodni mir i sigurnost te pravdu u skladu sa člankom 2.stavkom 3. Povelje UN-a suzdržavanje u svojim međunarodnim odnosima od prijetnje silom i od upotrebe sile koje su uperene protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države ili su na bilo koje druge načine spojivi s ciljevima UN-a u skladu sa člankom 2.stavkom 4. Povelje UN-a,

poštivanje osiguravanja poštivanja međunarodnog humanitarnog prava između ostalog u skladu sa Ženevskom Konvencijama iz 49. te poštivanje, osiguranje i poštivanje ljudskih prava u skladu između ostalog s Poveljom UN-a i Općom deklaracijom o ljudskim pravima, odgovornost svih država u skladu s njihovim odgovarajućim međunarodnim obvezama za djelotvorno, pravno uređenje međunarodne trgovine komercijalnim oružjem i za sprječavanjem njegove zlouporabe koja je primarna odgovornost svih država za uspostavljanje i provedbu vlastitih nacionalnih sustava nadzora, poštivanje legitimnih interesa države za kupnju komercijalnog oružja radi ostvarivanja prava na samoobranu, za potrebe operacije za očuvanje mira te za proizvodnju izvoz, uvoz i prijenos komercijalnog oružja dosljedna, objektivna i nediskriminirajuća provedba ovog ugovora. I na koncu očekuje se da će primjena ugovora o trgovini oružjem značajno doprinijeti jačoj globalnoj kontroli tokova oružja s ciljem suzbijanja nezakonite trgovine komercijalnim oružjem te jednako tako pridonijeti očuvanju ljudskih prava i poboljšanju uvjeta za postizanje globalnih razvojnih ciljeva. Zbog svega navedenog Klub HNS-a liberalnih demokrata podržati će prijedlog ovog zakona. Hvala. Da, kolega ovdje se radi o jednom međunarodnom ugovoru gdje RH istrčava u prvom krugu država koje mu daju potporu. Upravo RH koja na svojoj koži iskusila što znači biti pod nepravedno nametnutim embargom na uvoz oružja. Upravo RH koja je sama morala zbog nepravedno nametnog embarga i uvozit to oružje određenim kanalima i da li RH danas prva ili među prvih nekoliko država članica UN-a koja mora iskočiti sa ratifikacijom jednog ovakvog međunarodnog ugovora, ili RH možda ipak treba pričekat da se krug tih država koje prve moraju zapravo ratificirati taj ugovor ipak malo proširi pa da onda RH bude negdje u skupini država. Mislim da upravo povijesno iskustvo koje mi kao RH imamo sa nepravedno nametnutim embargom i potrebom da smo uvozili oružje su usprkos tom embargu bi trebale bit jedna činjenica koju bismo trebali imati na umu kao država kod ratifikacije ovakvih međunarodnih ugovora i da li će dobra namjera kojom je pun prijedlog tog međunarodnog ugovora možda i neke druge države koje će boriti za svoju neovisnost dovest u situaciju da će se naći u sličnoj situaciji kao što se našla RH samo uvjetima koje će ovi međunarodni ugovori postaviti i zato nisam siguran da smo mi baš ti koji smo trebali odmah par mjeseci nakon početka uopće propisa ratifikacije iskočit među prvih nekoliko država koje ratificiraju na ovakav ugovor. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Boris Blažeković. **Blažeković, Boris (HNS)** Pa prvo ovaj ugovor nema apsolutno nikakve veze sa bilo kakvim embargom bilo gdje na svijetu, baš zbog tog boljeg razumijevanja ugovora što je, ja sam pročitao cijelu preambulu da bi bilo jasnije o čemu se radi jer ta preambula točno govori i o suverenosti zemalja da odlučuje sama o određenim stvarima vezano uz korištenje odnosno uporabu oružja i o svim mnogim drugim aspektima vezanim uz konvencionalno naoružanje. A ovom prilikom dozvolite mi da osobno iskažem svoj ponos da Hrvatska jest među pravima u takvim situacijama. Iskazujem svoj ponos da je Hrvatska zemlja koja predvodi u bilo kakvom naoružanju, protiv bilo kakvog naoružanja kao uvjereni pacifist ali u potpunosti svjestan da realne situacije da se nažalost bez oružja danas ne može voditi bilo kakva državna politika uz puno razumijevanje postojanja organizacije kao što je NATO, iskrena mi je želja da Hrvatska kad god može da svoj mali doprinos i da bude među predvodnicima gdje će se smanjivati količina oružja, gdje će se kontrolirati promet i prodaja toga oružja da bi oružje na koncu služilo isključivo u obrambene svrhe na svim meridijanima ove i paralelama ove zemaljske kugle. Hvala poštovana potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o trgovini oružjem. Kronološki gledano ugovor o trgovini oružjem usvojila je 2.travnja 2013.godine opća skupština UN-a velikom većinom glasova nakon šestogodišnje multilateralnog pregovaračkog procesa UN-a. procesa UN-a. RH sudjelovala je u tom procesu a glasovala je za usvajanje ugovora na općoj skupštini 2.travnja iste godine te isti potpisala 3.lipnja. Do sada je ovaj ugovor potpisalo 113 članica dok je 7 položio kod depozitara svoje isprave o ratifikaciji. Ugovor o trgovini oružjem će stupiti na snagu 90 dana nakon datuma polaganja 50-te ispravne ratifikacije i prihvatu ili odobrenju kod depozitara. Budući da ugovor o trgovini oružjem uređuje pitanje koje su djelom u isključivoj nadležnosti EU a djelom u nadležnosti država članica te budući da EU kao takva ne može postati strankom istog, države članice nisu u položaju samostalno odlučivati o potpisivanju i ratifikaciji ugovora o trgovini oružjem, već na međunarodnoj razini mogu poduzimati te radnje nakon odluke i odobrenja Vijeća EU, donesene donesene na prijedlog Europske komisije. U tom smislu postoji potreba da institucije EU i države članice surađuju radi poduzimanja svih potrebnih mjera vezanih za ratifikaciju ugovora o trgovini oružjem i osiguranja provedbe obveza proizašlih iz tog ugovora. Vijeće EU uputilo je 22. srpnja prošle godine Europskom parlamentu na mišljenje Odluku o ratifikaciji ugovora o trgovini oružjem od strane država članica EU. Po primitku suglasnosti Europskog parlamenta, Vijeće EU donijet će odluku kojom se ovlašćuju države članice da ratificiraju ugovor o trgovini oružjem. Europski parlament je 10. listopada prošle godine ovlastio Odbor za vanjsku trgovinu da razmotri prijedlog Europske komisije koji se potom upućuje Vijeću EU na usvajanje. Prema dinamici rada Europskog parlamenta i Vijeća EU, ovaj proces trebao bi biti završen početkom ove godine, nakon čega države članice EU pa tako i RH mogu položiti ispravu o ratifikaciji depozitaru. depozitaru. RH kao i ostale članice EU uređuje pitanje trgovine oružjem sukladno za to područje relevantnim aktima EU koji su usklađeni s ugovorom o trgovini oružjem. Kod nas je to područje uređeno Zakonom o nadzoru robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava koji je na snazi od 6. srpnja 2013. cilj ovog ugovora je uspostaviti najviše moguće zajedničke međunarodne standarde za uređenje ili za poboljšanje uređenja međunarodne trgovine konvencionalnim oružjem i spriječiti i iskorijeniti nezakonitu trgovinu konvencionalnim oružjem i spriječiti njegovu zlouporabu, doprinos međunarodnom i regionalnom miru, sigurnosti i stabilnosti, smanjenje ljudskih patnji i promicanje suradnje i transparentnosti odgovornog djelovanja država stranaka u međunarodnoj trgovini konvencionalnim oružjem čime se izgrađuje povjerenje među državama strankama. Kao što sam već naveo, ovaj ugovor primjenjuje se na konvencionalno oružje podijeljeno u sljedeće kategorije, borbeni tenkovi i borbena oklopna vozila, topnički sustav velikog kalibra, borbeni zrakoplovi, jurišni helikopteri, ratni brodovi, rakete i raketni bacači te malo i lako oružje. Također o trgovini oružjem ne primjenjuju se na situacije u kojima je neka država stranka za vlastitu potrebu premještala konvencionalno oružje ili to netko čini u njezino ime pod uvjetom da to konvencionalno oružje i dalje ostaje u vlasništvu te države stranke. O samom ugovoru neću govoriti više, nego ću na kraju napomenuti da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva i klub SDP-a podržat će Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o trgovini oružjem. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davor Božinović.

Hvala gospođo potpredsjednice. Evo, kao i u prethodnom slučaju ja sam ovdje izašao za govornicom da u ime Kluba zastupnika HDZ-a dam potporu ratificiranju ovog sporazuma koji je veoma važan sporazum koji se dugo pregovarao, nekakvih pa skoro 8 godina i možda jedan od povijesnih postignuća svjetske organizacije, organizacije UN-a koja je prvi puta zapravo uspjela sa jednom ogromnom većinom glasova usvojiti konvenciju koja regulira veoma važnu problematiku. Mislim da nije nitko rekao ovdje pa ću ja to reći. Radi se na godišnjoj razini o prometu oko 70 milijardi dolara. I naravno da ta činjenica kao i sve drugo što ide vezano za oružje, njegovu uporabu i trgovinu s oružjem zaslužuje da bude regulirana na svjetskoj razini. nekih drugih pokušaja, ali nikad ovako sveobuhvatnih i nikad ovako, pa za standarde UN-a ipak relativno brzo, u relativno brzoj proceduri usvojeno međunarodne konvencije. S obzirom da je bilo ovdje i malo disonantnih tonova, ja bih kazao da ova konvencija ne sprječava ono na što se netko može legitimno zapitati da li se time nekakvi oslobodilački prodemokratski pokreti, jesu li oni zbog toga zakinuti usvajanjem ove konvencije s obzirom da su potpisnice konvencije države članice? Nisu. Nisu doduše sve države članice ni potpisale ovu konvenciju. Nisu, protiv su glasovale, odnosno spriječile su konsenzus oko ove konvencije. Iran, Sirija i Sjeverna Koreja, a neke važne članice su se suzdržale od glasovanja upravo zbog toga što ova konvencija po njihovom mišljenju ne sprječava pomoć, kako oni to kažu, pobunjeničkim ili terorističkim skupinama, mi bi ih nazvali nekako drugačije s naše pozicije razumijevanja demokracije u trećim zemljama. Dakle, upravo je suprotno upravo je suprotno i zbog toga konvencija nije u prvoj faza podržana od svih, tamo negdje 2012. i puno više zemalja i nama bližih zemalja koje su se tome protivile, u međuvremenu su se okolnosti promijenile i ono što je ovdje rečeno to je možda jedan od boljih primjera kako je EU uspjela jednu veoma važnu temu i za sebe i za međunarodni mir i za međunarodnu sigurnost. Ta EU je vjerojatno najjača miroljubiva sila u današnjem svijetu uspjela svojom diplomacijom, svojim lobiranjem omogućiti njezino potpisivanje i od strane najvažnijih saveznika EU. U tom kontekstu važno je da EU odnosno da države članice EU one su potpisnice što prije svojim primjerom pokažu i potvrde svoju predanost jednom ovakvom dokumentu i u tom smislu ne vidim stvarno nikakve zapreke da RH napravi napravi ono što se od nje očekuje i kao članica EU i kao države koja je bila suočena sa ratom i sa agresijom, koja vrlo dobro razumije o čemu se radi u međunarodnim odnosima u međunarodnim sigurnosnim odnosima i u tom smislu mi ćemo ovo podržati. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala. Podsjetit ću samo još jednom da se ne zaboravi da su neki ljudi i suđen i osuđivani zbog toga i izvan granica RH što su sudjelovali u pomoći RH prilikom nabavke oružja za obranu. Podsjetit ću također da se prisjetimo na koji način su neke od vrlo važnih članica međunarodne zajednice ocjenjivale i procjenjivale u počecima obrane Hrvatske legitimitet i legalitet te obrane koju je RH tada imala i koje su bile tada formalno pravne zapreke radi kojih je bio osporavan legitimitet prava RH da nabavlja oružje. Ne dvojim o tome da mi tu konvenciju trebamo potpisati i sudjelovati kao članica EU, ali izražavam skepsu oko toga da mi trebamo biti predvodnik potpisivanja i među prvim članicama EU koje moraju potpisati ovakve konvencije jer ipak imamo jedno povijesno iskustvo, imali smo jedan problem. i kao država smo ako hoćete u jednom vremenu išli nasuprot zbog potreba obrane suvereniteta i uspostave svoje države išli nasuprot tada određenih pozicija koje je međunarodna zajednica zauzimala. Prema tome imate niz primjeraka da države imaju određeno svoje povijesno iskustvo i onda ne žure potpisivati neke dokumente suprotne tom povijesnom iskustvu ne dvojeć da zajednica kojoj pripadaju pa će i on na kraju to potpisati, ali neće biti među prvima.

su malo drugačije postavljene. Da ne ulazimo sada u povijesne rasprave o tome. Vi ste uglavnom u općenitim kategorijama korektno naveli važne činjenice. Ono što niste naveli to je da tada nije postojala regulirana trgovina oružjem na razini svjetske organizacije, na razini UN-a koja u ovom tekstu spominje humanitarnu intervenciju, humanitarne razloge, a kada govorimo o međunarodnom pravu to je bio temelj na kojem je međunarodna zajednica kada se angažirala na pravoj strani prije svega u BiH bazirala svoju intervenciju. Do tada je to sa aspekta međunarodnog prava i povelje UN-a bilo da bilo da kažem u sivoj zoni u kojoj su napisane knjige o tome da li su oni koji su pomogli BiH da li su oni koji su pomogli Kosovu prekršili međunarodno pravo. Dakle stvar nije baš kako izgleda na prvu ruku. Ja upravo mislim zbog našeg iskustva i članstva u EU, ali i zbog našeg iskustva da je i to razlog da se podrži ovakva konvencija. U ime kluba nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a kolegica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Dakle nastavit ću ovo što je malo prije u replici rekao kolega Božinović. mislim da zbog našeg iskustva, povijesnog iskustva, teškog iskustva, krvavog iskustva ali i zbog činjenice da smo članica i NATO Saveza i EU da trebamo prihvatiti ovaj dokument, da ga trebamo prihvatiti, da ga trebamo potvrditi i da ga trebamo provoditi. Međutim javila bih se kako bih ukazala na jednu činjenicu koja se iz obrazloženja ovog prijedloga zakona jasno vidi. Tu činjenicu valja ponavljati, dakle u obrazloženju među ostalim se navodi podsjeća kada smo postali članica UN-a kao država, dakle u svibnju '92.godine. Malo prije toga bili smo međunarodno priznati, dakle ova kronologija koja se ovdje navodi bi nas trebala još jedanput ponukati da budemo više ponosni na ono što jesmo na ono što smo napravili, na ono što smo ostvarili, dakle od krvavog rata, od međunarodnog priznanja '92.ulaska u UN pa onda u sve druge međunarodne institucije. A podsjećam '92.kada smo postali članica UN-a još još je bilo daleko od '98.npr. u siječnju kada smo tek vratili Vukovaru ustavnopravni poredak RH, nakon mirne reintegracije. Dakle to su zaista velika postignuća i onda 2009.članica NATO Saveza, predsjedavajuća, nestalna članica Vijeća sigurnosti, predsjedavajući znači 2009.godine i u konačnici članica EU. Dakle i ovakvi dokumenti nas podsjećaju na ovu nedavnu povijest, na ono što smo napravili, dakako i u kontekstu činjenice da smo bili izloženi embargu na uvoz oružja, da smo se zapravo sami goloruki branili i baš zato mislim da bismo vratili to samopouzdanje koje nam treba da bismo riješili mnoge gospodarske teškoće treba zaista više i odlučnosti i samopouzdanja. Država i narod koji napravi tako puno posla, tako velikog posla u tako malo vremena i tako nemogućim uvjetima je osuđena na to da bude uspješna. Svakako potpora ovom zakonu. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zamjeniče ministrice želite li? Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Kolegice i kolege, kratka stanka do 12,00 sati kada molim da se okupimo radi glasanja o raspravljenim točkama. Hvala.